Prelazimo na - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirenju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. broj 371 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom.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 Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za pravosuđe. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa gospođa Marina Dujmović Vuković. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovane gospođe i gospodo. Mirenje u Republici Hrvatskoj svoj zakonodavni okvir dobilo je 2003. godine. Nakon gotovo punih 6 godina predlaže se izmjena Zakona o mirenju a sve s ciljem daljnjeg razvoja sustava mirenja kao alternativnog načina rješavanja sporova na sudovima, ali i izvan sudova, te u konačnici osiguranje lakše dostupnosti pravde pravnim i fizičkim osobama u RH. U cijeloj 2008. godini na razini općinskih sudova od ukupno 638 upućenih u postupak mirenja, uspješno je riješeno 170 predmeta. Znači oko 27%. Dok je u prvom kvartalu ove godine upućeno 153 predmeta ali ih je znatno više uspješno riješeno čak 46%. U okviru projekta koje Vlada provodi jačanja mirenja kao alternativnog načina rješavanja sudskih sporova tijekom studenog i veljače 2009. održano je 13 informativnih seminara u 12 gradova, ove seminare prošlo je više od 540 polaznika. Također u tijeku su edukativni seminari, jer nastojimo educirati što više izmiritelja. Zakonom o mirenju uređen je opseg primjene zakona, definirani su pojmovi, uređeno je pitanje pokretanja i okončanja postupka mirenja, uvjeti i imenovanja, dužnosti i ovlasti izmiritelja, uređeno je načelo povjerljivosti, nedopustivosti dokaza, nespojivosti funkcije. A odredbe također su sadržane o upućivanju na mirenje te uređuje pitanje troškova mirenja. Europski parlament i vijeće 21. svibnja 2008. godine usvojili su direktivu o određenim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim predmetima. Također 2008. godine donesene su izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku, te je uveden institut mirenja kao procesna mogućnost za stranke tijekom trajanja cijelog parničnog postupka. Što znači i u žalbenom postupku. U svrhu pune implementacije ovih odredaba novele ZPP-a prema čijim odredbama suci imaju ovlasti za upućivanje predmeta na mirenje pred sudom u bilo kojoj fazi cjelokupnog parničnog postupka, te zahtjeva direktive u pogledu opsega primjene zakona koji treba biti dovoljno širok kako bi se osigurala njegova primjena u odgovarajućim građanskim, trgovačkim, radnim i drugim imovinsko pravnim sporovima, te olakšavanja pristupa mirenju, valjalo je intervenirati u odredbe važećeg Zakona o mirenju. Sljedeći ove zahtjeve osigurava se djelotvornost, nepristranost, kompetentnost izmiritelja i mogućnost da bilo koja osoba provede mirenje bez obzira na njezinu pripadnost ili zanimanje, te bez obzira na način na koji je izmiritelj imenovan ili zatražen da provede mirenje. Nadalje, osiguralo se da niti izmiritelji, a niti osobe uključene u proces administrativne organizacije mirenja, neće biti prisiljeni pružati dokaze u građanskim i trgovačkim sudskim postupcima ili arbitraži u odnosu na informacije koje proizlaze ili su u svezi s procesom mirenja. Osim naravno kada je to potrebno radi opravdanih razloga. Uredilo se također i pitanje zastare i time je izvršeno obvezatno usklađenje Zakona o mirenju s direktivom Imajući u vidu temeljna načela postupka mirenja i to načelo dobrovoljnosti i načelo autonomije stranaka, pri izradi ovih izmjena posebno se moralo paziti da se pojedina pitanja posebice vezana uz postupovne situacije ne prenormiraju. Naime, u suprotnom bi procesna autonomija volje stranaka bila pretjerano ograničena, a upravo je to najveći rizik bilo kojeg normativnog uređenja mirenja. Hvala lijepo. hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbor uzeti riječ? Da. U ime Odbora za pravosuđe predsjednica odbora gospođa Ana Lovrin. Izvolite. Hvala vam Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora na 31. sjednici održanoj 23. lipnja razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirenju s Konačnim prijedlogom teksta kao matično radno tijelo. U uvodnom obrazloženju predsjednik predlagatelja istaknuo je u bitnome sve izmjene i dopune ovoga zakona. Članovi odbora jednoglasno su podržali donošenje izmjena i dopuna zakona. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe je sa 7 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirenju sa sljedećim amandmanom. Amandman 1. na članak 15., članak 17. mijenja se i glasi: "ako se stranke nisu drugačije sporazumjele, svaka snosi svoje troškove, a troškove postupka mirenja stranke snose na jednake dijelove". Predloženim amandmanom se uređuje odredba o troškovima postupka mirenja koji predstavljaju isključivi trošak stranke u postupku mirenja, na primjer trošak zastupanja po odvjetniku i troškove samoga postupka mirenja koje stranke snose u u jednakim dijelovima, na primjer trošak izmiritelja, trošak vještačenja s ciljem izbjegavanja eventualne različite primjene ili tumačenja odredaba o troškovima postupka u praksi. Hvala lijepa. izvjestitelji drugih odbora? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Ivo Grbić. Izvolite.

Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana državna tajnice sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Na samom početku rasprave istaknuo bih da će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirenju kojim zakonskim prijedlogom se usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe. Naime, Europski parlament i Vijeće Europe 21. svibnja 2008. godine usvojili su Direktivu 2008/52 Europskih zajednica o određenim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim predmetima. Direktivom se traži od država članica Europske unije da donesu zakone i propise potrebne radi usklađenja s navedenom direktivom do 21. svibnja 2011. godine osim članka 10. direktive za koji je dan krajnji rok 21. studenoga 2010. godine. Inače, direktiva se primjenjuje samo u prekograničnim sporovima u građanskim i trgovačkim stvarima osim u odnosu na prava i obveze kojima stranke ne mogu raspolagati prema mjerodavno primjenjivom pravu. Obzirom na opći stav pravne zajednice da dvostruki pravni režim jedan za prekogranične a drugi za ostale sporove ne bi osigurao jednaka prava i obveze za domaće i strane fizičke i pravne osobe, već naprotiv uzrokovao bi pravnu nesigurnost Republika Hrvatska prihvatila je koncept jednoobraznog pravnog režima za domaće i prekogranične sporove u odnosu na mirenje. Zakon o mirenju u Republici Hrvatskoj stupio je na snagu 24. listopada 2003. godine. Navedenim zakonom određen je opseg primjene zakona, pojmovi, pitanja pokretanja i okončanja postupka mirenja, uvjeti, imenovanja, dužnosti i ovlasti izmiritelja, komunikacija sa strankama, načelo povjerljivosti, nedopustivost dokaza, zastara, sklapanje nagodbe i troškova mirenja. Kako je Republika Hrvatska kandidatkinja za punopravno članstvo u Europskoj uniji potrebno je poštivati rok koji je zadan državama članicama Europske unije za usklađenje svojeg unutarnjeg zakonodavstva s direktivom. Usklađivanjem Zakona o mirenju s direktivom osigurava se djelotvornost, nepristranost i kompetentnost izmiritelja, omogućuje se bilo kojoj osobi da provede mirenje bez obzira na njenu pripadnost, zanimanje, način na koji je izmiritelj imenovan ili je zatražen da provede mirenje. Nadalje, ne obvezuju se izmiritelji a niti osobe uključene u proces administrativne organizacije mirenja pružati dokaze u građanskim i trgovačkim sudskim postupcima ili arbitraži u odnosu na informacije koje proizlaze ili su u svezi s procesom mirenja osim kada je to potrebno radi opravdanih okolnosti. Također, uređuje se pitanje zastare u odnosu na zahtjeve koji su predmet postupka mirenja. Isto tako, izražena su i nomotehnička i jezična poboljšanja većeg broja odredbi zakona. Radi navedenog Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirenju kao i podnijeti amandman Odbora za pravosuđe. Hvala. Hvala lijepa. U ime kluba SPD-a gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Iz ovih uvodnih rasprava javnost bi dala zaključiti da mi evo ove 2009. godine donosimo Zakon o mirenju. Zakon o mirenju kao što je istaknuto donesen je 2003. godine. Ove godine dakle 2009. šest godina nakon donošenja Zakona o mirenju mi bi trebali ovdje danas razgovarati o tome koliko je ovaj zakon bio u provedbi, koliko je rasteretio pravosuđe. Međutim, govori se tek o pilot projektu, govori se o 173 predmeta na trgovačkim sudovima i negdje oko 150 predmeta pred redovnim građanskim sudovima. To je mizerno da mizernije ne može biti. I postavlja se sada pitanje odgovornosti što je Vlada radila da šest godina ovaj zakon praktički nije u primjeni. 2004. godine bile su pripreme za pilot projekt. 2006. godine tek je krenuo pilot projekt. To je jednostavno nedopustivo. Ali što se događa? Vidjeli smo i svjedoci smo bili 2005. za lokalne izbore bilo je reforma zemljišnih knjiga pa onda je to nestalo. Sjećate se onih velikih bilbordova na kojem je bila zemlja rasuta. Ove godine 2009. za lokalne izbore imali smo po svim medijima u udarno vrijeme Vlada propagira mirno rješavanje sporova, 2009. godine tek propagira. Danas dakle mi bismo trebali govoriti ovdje koliko je taj zakon bio učinkovit. Naime, svi smo mi svjedoci zagušenosti pravosuđa i to nije samo eto naša glavobolja. sustavi visoko razvijeni demokratski imaju danas problema sa zaostalim predmetima. I zato o ovom pitanju mirnog rješavanja sporova poklanjaju itekako veliku pažnju. Naime, taj proces mirnog rješavanja sporova niknuo je negdje šezdesetih godina prošlog stoljeća u Americi kada je u državi Texas pojavio se jedan veliki broj zaostalih predmeta. Bogati Amerikanci su shvatili da im je preskupo graditi nove sudske zgrade i krenuli su upravo u ovaj projekt odnosno donijeli zakon o mirnom načinu rješavanja sporova. Bio je interesantan taj prvi put, te prve godine, prve dvije godine ništa se nije događalo, dakle, dapače još su predmeti sporije rješavani. Uglavnom ljudi su sa nepovjerenjem gledali u takav način rješavanja. Ali nakon pet godina 90% sporova se rješava na ovakav način. Dakle, mi smo očekivali ako ne nakon pet godina, bar nakon šest godina da imamo kakve takve pomake. Dakle, s vremena na vrijeme sjetimo se da evo postoji i ovakav prijedlog zakona kojeg bi stranke da im je institucionalno to omogućeno, da je država, da je Vlada provela ovaj zakon koji je stupio na snagu 24. listopada 2004. godine danas bi daleko, daleko manje imali problema sa neriješenim predmetima, stranke bi bile zadovoljnije, to bi na neki način dovodilo do jedne pravne sigurnosti. A da ne govorimo koliko bi sredstava, novčanih sredstava, pogotovo radi se uglavnom i za takve predmete su zainteresirani ljudi koji vode parnice, ali jednako tako oni koji imaju tvrtke i koji vode predmete pred trgovačkim sudovima. Dakle, sud rješava sporove, međutim, takav stav u posljednjih nekoliko stotina godina gotovo podrazumijeva da jednostavno pravosudni kapaciteti niti jedne zemlje više ne mogu apsorbirati dijeljenje pravde. Na neki način kako države postaju moćnije ali njezina ta treća strana vlasti, pravosudna vlast gotovo svugdje slabi i očekivanja javnosti prema toj vlasti svugdje su veći nego što ona može zadovoljiti takve potrebe. I upravo zbog toga ovaj mirni alternativni način rješavanja sporova pokazuje se kao jedno izvanredno sredstvo. Naravno za provedbu ovoga zakona su potrebna velika sredstva, ali samo inicijalno i ona su samo naizgled velika. Međutim, ona vrlo brzo pokazuju svu efikasnost, na taj način štedimo sredstva i za kapitalna ulaganja u pravosuđe, štedimo sredstva za novo zapošljavanje jer je dobro ovo rješenje o ovim izmjenama kojima se omogućava dakle miritelji mogu biti osobe bez obzira na njihovu pripadnost, bez obzira na njihovo zanimanje, glavno je da su to ljudi koji uživaju povjerenje među strankama, da će njihov predmet riješiti mirno, nepristrano i na zadovoljavajući način. Ono što dakle sam uvodno odmah skrenula pozornost što zaista je na neki način frapantno da je pilot projekt započeo 2006. godine, da je obuhvatio Trgovački sud u Zagrebu, Općinski sud u Bjelovaru, Općinski sud u Osijeku, u Rijeci, u Slavonskom Brodu, Varaždinu, Zadru i u Zagrebu. tog pilot projekta, s obzirom da su ovo bile inicijacije još kod 2004. godine onda bi zaista mogli govoriti o dobroj, o dobrom polaznom putu. Jer dakle vidjeli smo da je iz početka manji broj i manji postotak se rješava i evo državna tajnica je rekla kako u ovom drugom slučaju je povećao se taj postotak riješenih predmeta. Dakle, ljudi ne bi zazirali od ovog načina rješavanja sporova da su institucionalno stvari posložene onako kako je to temeljni zakon riješio 2003. godine a sa ovim normativnim poboljšanjima koje se nude klub SDP-a ih naravno svakako prihvaća i odobrava i mi ćemo glasovati za ove izmjene. Ali evo još jednom ponavljam da je neshvatljivo da nakon 6 godina umjesto danas da se radujemo i da vidimo koliko je upravo ovaj način rješavanja sporova apsorbirao sporove, koliko bi imali zadovoljnih ljudi, koliko bi imalo rasterećenog pravosuđa da se zaista bavi spornim pitanjima jer ovdje počesto i nisu pravno komplicirane stvari nego počesto inat stranaka i na neki način i korištenje upravo sporosti pravosuđa da stranka koja nije u pravu oteže i zateže sa parnicom bez obzira na brzinu postupka odnosno na dobra rješenja koja smo uglavili u Zakonu o parničnom postupku i dalje su ti postupci zaista dugotrajni zbog množine predmeta ali jednako tako i sa velikim zaostacima koji i dalje opterećuju pravosuđe. Dakle, dajemo punu podršku ovim izmjenama ali izražavamo veliku zabrinutost zbog čega ovaj zakon u svoj svojoj punini nije saživio, odnosno nije počeo u svojoj primjeni još 2004. godine i začuđuje upravo da za na ove dopune, za primjenu ovih dopuna nisu potrebna sredstva. Sve dobre stvari koštaju i za primjenu ako se zaista misli ozbiljno primijeniti ovaj zakon onda on isiskuje novčana sredstva ili ćemo čekati još koje lokalne izbore pa da pozovemo građane i da ih uvjeravamo kako je mirenje dobar način rješavanja sporova. Hvala. Hvala. U ime kluba HNS-a, gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. **Hursa, Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicom. Mirenje u Republici Hrvatskoj dobilo je svoj zakonodavni okvir 2003. godine donošenjem Zakona o mirenju koji je stupio na snagu te iste 2003. godine. Zakonom o mirenju uređen je opseg primjene zakona, dane su definicije pojmova, uređeno je pitanje pokretanja i okončanja postupka mirenja, uvjeti imenovanja, dužnosti i ovlasti izmiritelja. Uređeno je pitanje komunikacije sa strankama, uređeno je načelo povjerljivosti, nedopustivost dokaza, nespojivost funkcija, pitanje zastare, uređeno je pitanje sklapanja nagodbe u postupku mirenja a zakon sadrži i odredbe o upućivanju na mirenje te uređuje pitanja troškova mirenja. Zakon o mirenju valja uskladi sa direktivom 2008/52 EC tako da osigura djelotvornost, nepristranost i kompetentnost izmiritelja kao i da omogući bilo kojoj osobi da provede mirenje bez obzira na njezinu pripadnost ili zanimanje te bez obzira na način na koji je izmiritelj imenovan ili zatražen da provede mirenje. Pod 2, tako da niti izmiritelji a niti osobe uključene u proces administrativne organizacije mirenja neće biti prisiljeni pružati dokaze u građanskim i trgovačkim sudskim postupcima ili arbitraži u odnosu na informacije koje proizlaze ili su u svezi s procesom mirenja osim kada je to potrebno radi opravdanih okolnosti. I pod 3, tako da uredi pitanje zastare u odnosu na zahtjeve koji su predmet postupka mirenja. Uvjereni smo da će Zakon o mirenju imati četiri važne značajke. mirenje može značajno pridonijeti rješavanju problema preopterećenosti i nerazumno dugog trajanja sudskih sporova. Nažalost, od 2003. nismo polučili dobre rezultate u tom smislu. Pod 2, mirenje je brže i jeftinije od državnog sudovanja i za stranke je povoljniji način rješavanja sporova. mirenje pridonosi stvaranju tolerantnog okruženja za gospodarski i socijalni razvoj. I pod 4, za utemeljenje i razvoj mirenja u Hrvatskoj važna je osposobljenost miritelja i državni poticaji za mirno rješavanje sporova. Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke podržat će ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirenju.

Povučena. Potom gospodin zastupnik Boris Kunst kojeg ne vidim gubi pravo raspravljanja. Potom gospodin zastupnik Dragutin Lesar kojeg također ne vidim pa i on gubi pravo raspravljanja. Potom gospodin zastupnik Damir Sesvečan. Izvolite. **Sesvečan, Damir (HDZ)** Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Državna tajnice sa suradnicom. Pa evo dakle pred nama se nalaze izmjene i dopune Zakona o mirenju koji je, kao što je već i rečeno, na snazi od listopada 2003. godine. Dakle njime se, kako je definirano u članku 1., uređuje mirenje u građansko-pravnim sporovima, uključujući i sporove iz područja trgovačkih, radnih i drugih imovinsko-pravnih odnosa u stvarima u kojima stranke mogu slobodno raspolagati, ako za neke od tih sporova posebnim propisom nije nešto drugo određeno. Zakon o mirenju je svakako važan procesni zakon kojim se potiče izvansudsko rješavanje predmeta o kojima su odlučivali ili odlučuju sudovi koji s obzirom na broj itekako utječu na opterećenost sudova koji nadalje rezultira sporošću u rješavanju predmeta i dugotrajnošću postupka. A upravo ta neefikasnost i dugotrajnost sudskih postupaka dovodila je i dovodi u pitanje ostvarivanje jednog od temeljnih ljudskih prava i ustavnog prava, prava na suđenje u razumnom roku. Uvođenjem instituta mirenja kao jednog od brojnih alternativnih načina rješavanja sporova kroz Zakon o mirenju stvorene su dodatne pretpostavke za brže, efikasnije, jasnije i kvalitetnije izvansudsko rješavanja sporova između stranaka i tu upravo dolazi do izražaja jedno od temeljnih načela postupka mirenja. To je načelo dobrovoljnosti i konsenzualnosti. To načelo podrazumijeva da postupak mirenja započinje, traje i završava slobodnom voljom stranaka, dakle stranke u potpunosti kontroliraju sam postupak što je svakako značajna prednost u odnosu na druge oblike alternativnog rješavanja sporova. Što se tiče predloženih izmjena i dopuna ovog Zakona o mirenju one su nužne i potrebne, prije svega radi usklađivanja sa direktivom Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima, od 21. svibnja 2008. godine. Usklađivanje se, kako se navodi u obrazloženju, prije svega odnosi na osiguravanje, djelotvornost, nepristranost i kompetentnost izmiritelja te osiguranje osobama uključenim u organizaciju mirenja, kao i izmiriteljima da u građanskim i trgovačkim sudskim postupcima ili arbitraži neće biti prisiljeni pružati informacije koje proizlaze ili su u svezi s procesom mirenja. Dalje se uređuje pitanje zastare predmeta u postupku mirenja te se ispravljaju određene dvojbe koje su se pokazale u primjeni zakona. S obzirom da se uz navedeno ovim zakonom poboljšava sam izričaj pojedinih odredbi, da se on usklađuje sa pravnom stečevinom Europske unije i ispunjava obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, svakako ću ga podržati. Hvala.

Kolegice i kolege. I ja ću naravno podržati donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirenju, prvenstveno iz razloga što smatram da ove izmjene i dopune zakona pridonose poboljšanju zakonskog teksta, uvode neke nove odredbe i institute i prema tome doprinose daljem razvoju sustava alternativnih načina rješavanja sporova od kojih je jedno svakako i mirenje. Točno je da je Zakon o arbitraži donijet 2001. godine, Zakon o mirenju 2003. godine. U međuvremenu donijeto je niz drugih zakona koji u svojim odredbama sadrže odredbe o mirenju, pa tako primjerice Zakon o radu, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o parničnom postupku, Obiteljski zakon, Zakon o sudovima za mladež, Zakon o obrtu, Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori itd. Podsjećam da je upravo stoga što je uočeno da postojeći zakonodavni okvir tada te 2005. godine postoji, ali da je nedovoljna primjena u praksi mirenja, da se mirenje nema da tako kažem dovoljan odaziv pravnih i fizičkih osoba. Upravo stoga Vlada je uz Strategiju reforme pravosuđa i ovaj Hrvatski sabor, 2005. donijela i Strategiju razvoja alternativnih načina rješavanja sporova kojima je predvidjela razvoj i poticanje ovog načina rješavanja sporova kroz te tri faze od 2006. do 2012. godine. Nesumnjiva je politička volja da se u što većem opsegu uvodi u naš pravosudni sustav institut mirenja iz razloga što takav način rješavanja sporova, osim što smanjuje troškove postupka, osim što u bitnome bi trebao odteretiti rad sudova, svakako doprinosi jednom tolerantnom okruženju očuvanju dobrih odnosa između stranaka u sporovima, poglavito je to ovdje važno za trgovačke sporove, smanjenje troška kako za stranka, tako i za državu i pravosudni sustav, rješavanje interesnih sporova koji se ne mogu rješavati u sudskim Hrvatska Vlada čini sve, i Ministarstvo pravosuđa, kako nakon donošenja zakonodavnog okvira nizom mjera koje provodi od pilot projekata na pojedinim sudovima do edukacije sudaca i subjekata izvansudskih nagodbi da bi se poticalo i promoviralo mirenje i moram reći da su i proračunom osigurana sredstva, ne samo za postupak mirenja na sudovima, već i za postupak izvansudskog mirenja, poglavito pred pred Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom obrtničkom komorom. Stoga ovaj zakon ovako kako je danas pred nama predložen, mislim da je dobar, da uvodi neke nove institute i odredbe koje omogućuju daljnju i širu primjenu mirenja sudskog i izvansudskog i stoga ću ga ja podržati, a evo, također ohrabruje i podatak da je samo u 1. kvartalu ove godine od 153 predmeta koja su otišla u mirenje u postotku od gotovo 50% uspješno završenih predmeta. Dakle, to je ono što očekujemo u primjeni nakon stvaranja zakonodavnog i institucionalnog okvira da se onda u implementaciji pokažu i pokazuju i rezultati. Naravno, ovaj postotak bi mogao biti i puno veći, ali na tome treba sustavno raditi jer jednostavno naš mentalitet nije sklon ovom postupku, ljudi odlaze na sud misleći da će im sud dati pravorijek, često je to dugo, često se događa da i stranke zloupotrebljavajući svoje procesne ovlasti namjerno odugovlače postupak pa je i to za analizu kako se to i zbog čega se to nekome isplati odugovlačiti postupak, a ne tražit brzu brzu pravdu jer poznato je da je spora pravda najveća nepravda, što znači da nešto nije dobro uređeno, ali upravo zato nizom izmjena upravo u Zakonu o parničnom postupku i Zakonu o kaznenom postupku se nastojalo zakonski spriječiti mogućnost zloporabe procesnih ovlaštenja stranaka u ovim procesnim postupcima. Evo, iz razloga što smatram da ove izmjene i dopune doprinose daljnjem jačanju mirenja kao nužnom, jednom od nužnih alternativnih načina rješavanja sporova, ja ću ovaj zakon podržati. Hvala. I 5 minuta u ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Poštovani predsjedniče, državna tajnice, kolege zastupnici. Činjenica je da je Zakon o mirenju donijet 2003. godine, ali je donijet upravo iz tog razloga da bi se počistile ladice koje su bile tada pretrpane sudskim predmetima, znači neriješenim sudskim predmetima kojih je bilo negdje oko milijun i pol tada na sudu neriješenih. Negdje 1/3 od tih milijun i pol odnosila se na radne sporove i to je negdje bilo više milijardi potraživanja radnika što se tiče materijalnih prava. Obično je 80% vezano u tim sporovima su radni sporovi sa materijalnim potraživanjima, a negdje 20% otpada na otkazivanje ugovora o radu. Te 2003. godine ne trebamo zaboraviti, stiglo je preko 22 tisuće tužbi protiv države, što su podnijeli državni službenici i namještenici, ako se sjećate zbog određenih potraživanja svojih materijalnih prava, tako da je te 2003. godine bila rekordna godina što se tiče radnih sporova, ukupno 53 tisuće je bilo radnih sporova koje su pokretali radnici. 2006. godine, činjenica je da je pokrenut taj pilot projekt koji je pokazao odlične rezultate što se tiče primjene Zakona o mirenju, tako da je od 378 predmeta koji su bili tada u postupku mirenja riješeno mirenjem 121 predmet, 24 tužbe su povučene, riješen je jedan spor koji je trajao 10 godina od '95. i riješen je jedan spor u vrijednosti od 12,5 milijuna kuna. činjenica je da od te 2006., što se tiče mirenja u Hrvatskoj gubi na tempu i normalno, posebno što se tiče tu trgovačkog suda u 2008. godini od 245 predmeta je svega 55 riješeno mirenjem, 245 koji su bili u postupku mirenja, situacija što se tiče rješavanja radnih sporova je tu nešto lošija, ona se kreće negdje oko 18 do 25% rješivosti mirenja. Moram reći, ako model mirenja je svima prihvatljiv, a činjenica da je, svim socijalnim partnerima je taj model prihvatljiv od poslodavaca, sindikata, Vlade, pa i Hrvatskog sabora, pa i Europske komisije koja je podržala u Hrvatskoj taj model mirenja mora se ipak nešto po meni učiniti pozitivnije u smislu da to mirenje bude prepoznatljivije i kod radnika i kod poslodavaca. Prvo, po meni treba u javnu promociju, napraviti znači tok mirenja ili alternativnog rješavanja sporova. Mislim da je nedovoljna promocija tog sustava mirenja i da radnici malo znadu o toj mogućnosti. Drugo, znači zajedno više i poslodavci i sindikati i Ured za socijalno partnerstvo, ali i Ministarstvo pravosuđa više upoznati ljude što nudi taj model mirenja. Treće, treba hitno izmijeniti Zakon o porezu na dohodak i Pravilnik o porezu na dohodak u cilju neplaćanja poreza na dohodak kada se postigne dogovor, sporazum, mirenje u individualnim radnim sporovima. Naknada štete zbog posljedice nezgode na radu, porez se ne plaća po odluci suda, ne plaća se ni ako dođe do mirenja u tijeku suda, ali se plaća ako dođe do mirenja u individualnim sporovima. Znači, da se uspiju dogovoriti i radnik i poslodavac, prije nego sam predmet dođe na sud, tada se mora platiti porez na dohodak na onaj iznos koji oni dogovore. Mislim da bi to trebalo izjednačiti i o tome smo na odboru jučer razgovarali da bi to trebalo izjednačiti sa sudskim nagodbama i odlukama suda, znači to bi bilo jedan motiv više da i radnici i poslodavci pristupe, što se tiče radnih sporova procesu mirenja jer nažalost oni namjerno izbjegavaju taj proces jer moraju plaćati porez na dohodak na iznos koji međusobno dogovore. I na kraju s tim ću završiti jer vidim da mi je vrijeme isteklo, inače sam mislio i duže govoriti. I na kraju mirenje sigurno je prepoznato kao jedan alternativni način rješavanja sporova. Njega treba i dalje koristiti mislim da uz ovu veću promociju treba i dalje raditi na tome, jer nažalost situacija nam ni danas nije blistava što se tiče broja neriješenih predmeta. Neću govoriti o tom broju ali ću samo reći u ovom trenutku negdje oko 200 tisuća imamo radnih sporova neriješenih. I da bi sigurno to mirenje u tome puno pomoglo. Hvala vam lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. I zaključno gospođa Marina Dujmović Vuković u ime predlagatelja. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Izmjene zakonodavnog okvira upravo su usmjerene na to da se institut mirenja koji je novina u našem društvu što šire uvede i prihvati. Prihvaćanje mirenja isključivo je uistinu u domeni suglasne odluke stranaka u postupku. Zahvaljujem na raspravi i sugestijama, te prihvaćamo amandman Odbora za pravosuđe u odnosu na članak 15. Hvala. Zaključujem raspravu. Odlučivat će se u tijeku dana.